Възобновявам заседанието. Заповядайте, доцент Тонев. Имате думата.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

се правят следните допълнения: 1. Създава се ал. 3а: „(3а) Извън случаите по ал. 1 и 2 здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната може да се възстановят при условия и по ред, определени с постановлението на Министерския съвет по чл. 40, ал. 10, когато пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила.“ 2. В ал. 4 след думите „ал. 3“ се добавя „и 3а“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6. Предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията приема предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. § 7: „§ 7. В чл. 80г, ал. 1 накрая се добавя „както и на лицата с предоставена временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците.“ „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 7 има предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8, като в него думата „акта“ да се замени с „постановлението“. По § 8 има предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9: „§ 9. § 9: „§ 9. В Закона за здравето в чл. 83 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата „България“ се добавя „чужденците с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут и право на убежище, а думите

Чужденците с предоставена временна закрила имат право на медицинска помощ и медицински услуги по чл. 81 и 82 при условията и по реда за българските граждани, с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване.“ 3. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „и 1а“. 4. В ал. 3 думите „наравно с“ се заменят с „при условията и по реда за“. 5. В ал. 7 думите „допълнителната разпоредба“ се заменят с „допълнителните разпоредби“.“ По § 9 има предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10. „§ 10. В Закона за убежището и бежанците в чл. 39 се правят следните изменения: 1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 думите „ползващи се от“ се заменят с с „предоставена“; б) точка 5 се изменя така: „5. на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и на медицински услуги при условията и по реда за българските граждани, с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване;“. 2. Алинея 3 се отменя.“ Предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 11. „§ 11. Министерският съвет приема постановлението по чл. 40, ал. 10 в срок до един месец от влизането в сила на този закон.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Изказването ми е по § 8 и предложената ал. 1а. С така направеното предложение между първо и второ четене виждам, че вносителите на Законопроекта са се усетили, че са „пресолили манджата“, образно казано, когато са предлагали този законопроект, тъй като, давайки правата за здравни грижи, които притежават българските граждани, и би следвало да се включи и правото да могат да се лекуват в чужбина, тези здравни грижи да могат да бъдат заплащани от системите за социална сигурност, за които управляващото мнозинство гласува 110 млн. лв. в бюджета за 2022 г., но но виждаме, че с промените между първо и второ четене това нещо е отпаднало, така че поне няма да се налага тези здравни грижи, които се предоставят, да бъдат искани от други социални системи, а само от държавния бюджет. За мен е показателно в тази насока и становището на Министерството на финансите, което е представено, ако не ме лъже паметта, на 11 г., в касателно предложението, ако не се лъжа, на ДПС за изрично посочване, че парите ще бъдат използвани от държавния бюджет чрез преразпределение на разходи, ако не ме лъже паметта.

изявления, които четохме на първо четене, че парите щели да дойдат от преразпределение на някакви разходи, очевидно не отговарят на обективната действителност. Разбира се, че парите ще дойдат само и единствено от бюджета на Касата и от бюджета на Здравното министерство. С промените между първо и второ четене се вижда, че заплащането на тези здравни грижи не може да дойде и от чужбина, тъй като очевидно финансовият министър е обяснил на управляващото мнозинство, че не може чужди държави да заплащат лечението на лицата, които получават временна закрила, а единствено и само националният бюджет ще трябва да покрива тези, ако не ме лъже паметта, 84 млн. лв., които са необходими годишно за предоставянето на тези здравни грижи. Именно поради тази неразбория и поради тези разходи, които и към настоящия момент, включително и със становището на Министерството на финансите, не става ясно откъде ще бъдат заплащани,

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Петров, вие вероятно говорите за Директива № 883 от 2014 г., която се отнася до открития метод на координация на системите за социална сигурност. Става въпрос за трансфер на осигурителни права на базата на издадена от регионалните здравноосигурителни каси

От Цончо Ганев. Заповядайте, господин Ганев. Господин Петров, искам да Ви помоля това становище на Министерството на финансите да го предоставите лично на най-много говорещия от страна на управляващата коалиция Искрен Митев – явно той е говорителят на коалицията, да му го предоставите, за да се запознае лично и да види какво казва неговият финансов министър за всички тези неща, за които той имаше времето да загуби, сигурно – не знам колко, половин час от парламентарното време, за да говори едни пълни… щях да кажа глупости, но нека да не са глупости. Добре, нека. Благодаря, господин Ганев. Трета реплика има ли към Петър Петров? Няма. Господин Петров, заповядайте

колеги, благодаря Ви за репликите. На първо място, колега Адемов – да, прав сте, материята е уредена там, но за съжаление, не е уредена материята, касаеща лицата с двойно гражданство, които поначало със Законопроекта се предвиждаше да получат и те права по него. Впоследствие между първо и второ четене виждаме, че тази възможност за пряко включване към Здравноосигурителната каса бе оттеглено. Реално то бе изменено, като остана възможността единствено ако имаме сключен международен договор и той е ратифициран. ХАСАН

бих подкрепил, сега останах много разочарован, че макар и да е уредено, както казахте Вие, със сегашния закон, отпадна между първо и второ четене. Така че не мога да се съглася, че няма нужда да коментираме тези възможности, защото виждаме, че политиката спрямо лицата, които да получат достъп до Здравноосигурителната каса и до здравни грижи, не е последователна. Измененията, които се правят между първо и второ четене, са съществени, касателно и ал. 1а на § 8, и считам, че тази непоследователност не може да бъде подкрепяна. Това ми е идеята. Колега Ганев, за Вас и за всички народни представители само да обясня, че становището на Министерството на финансите е публично. То е качено в сайта на Народното събрание, поддържан е, разбира се, акуратно и е достъпно за всички народни представители, които желаят да се запознаят с него. Не е така, за съжаление, с доклада от вчерашното извънредно заседание на Здравната комисия, с който ние не можахме да се запознаем, колега Ганев, тъй като не е все още качен на страницата на Народното събрание, и не бихме могли да се запознаем дори и със становищата. Така не можахме да се запознаем поне към тази сутрин. Правя уточнението, колега Адемов – дори с изразените Ваши становища вчера, за които разбрах, че са били доста градивни, и не искам да се налага да кажа в някое друго заседание на Здравната комисия, та трябва да го правим тук, в тази пленарна зала, та всички 240 народни представители, колега, да се налага да чуят взетите становища, за да може просто да се подготвим – и към Вас, колега Ганев, в пленарна зала.

в редакция по вносител; § 7 – нов, предложен от Комисията, в редакция на Комисията; наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ – по

Постъпил е доклад от Комисията по здравеопазването. Заповядайте, доцент Тонев. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 47-254-01-31, внесен от Антон Йорданов Тонев и група народни представители на 24 март

2. В ал. 4 думите „и националните здравни програми“ се заменят с „националните здравни програми и националните планове“. 3. В ал. 5 след думата „програми“ се добавя „и националните планове“.“

Предложение на народния представител Антон Тонев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8.

както и в случаите по ал. 10, министърът на здравеопазването въвежда в изпълнение приет по реда на чл. 3, ал. 3 Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия, а ако няма приет такъв, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването приема Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия в срок до един месец от обявяването на извънредната епидемична обстановка по ал. 1. ал. 1. (3б) В Националния план по ал. 3а задължително се определят действията и видовете мерки за ограничаване разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1, включително и конкретни показатели, критерии и срокове за въвеждане на временни противоепидемични мерки по ал. 4 и 10 и за отмяна на въведени временни противоепидемични мерки по ал. 4 и 10 в съответствие със спецификата на разпространение на съответната заразна болест по чл. 61, ал. 1.“ 2. В ал. 4 накрая се добавя „в съответствие с мерките, определени в националния план по ал. 3а“. 3. Създават се нови ал. 10 и 11: „(10) С цел преодоляване на последиците след отмяната на обявена извънредна епидемична обстановка по ал. 1 и/или предотвратяване на последващо епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1, както и за контрол на епидемичния риск министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор може със заповед да въвежда временни противоепидемични мерки за територията на страната или за отделна област за определен период Временните противоепидемични мерки по ал. 10 може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място за определен период от време в съответствие с мерките и сроковете, определени в националния план по ал. 3а.“ 4. Създава се ал. 12: „(12) Временните противоепидемични мерки по ал. 10 и 11 не може да включват: 1. забрана за влизане на територията на страната; 2. ограничаване придвижването на територията на страната; 3. спиране работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите; 4. изискване на документ за достъп до обектите и услугите по т. 3.“

„Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, доцент Тонев. Откривам дискусия по представените текстове. Заповядайте, госпожо Гунчева, за изказване.

събрание между първо и второ четене се правят писмени предложения за промени по Законопроекта, а вчера направеното предложение от професор Чорбанов беше оттеглено и вместо него на място – устно, доктор Симидчиев направи предложение, което беше напълно различно от всичко, което беше внесено досега. Промени се изцяло смисълът на Законопроекта. Изведнъж се въведоха някакви национални планове, които нито са обсъждани в мотивите, нито в оценката за въздействие, като по този начин се променя целият законопроект, и то по начин, по който народните представители да не могат да се запознаят преди гласуване в залата на второ четене със Законопроекта. Аз считам, че това, което ни се предлага в момента като предложение, прието от Комисията по здравеопазване, не трябва да бъде и допускано, защото, ако продължим да правим законодателства ад хок, по този начин рискуваме не само противоконституционност на законите, но същите да не отговарят на обществените очаквания и да страдат от редица пороци, които ще бъдат проявени във времето. Аз ще гласувам против този законопроект с всичките му предложения и изменения, защото отново се дава еднолична власт на министъра на здравеопазването да въвежда каквито мерки си поиска. Без съмнение общественото здраве е много важно и то трябва да бъде спазено, но не на всяка цена. Има граждански права, които са неотменими и не могат да бъдат нарушавани без значение какво е основанието за това. Аз не бих подкрепила един законопроект, с който се дава власт на министъра да ни затваря по къщите, да ограничава правото на труд, да ограничава правото на образование. Аз съжалявам, че професор Чорбанов оттегли неговото предложение, но там имаше едни много смислени предложения – да не може да се изискват лични предпазни средства, да не може да се изисква сертификат за достъп до определени места, да не могат да се ограничават други граждански права, както и за срочност на мерките. Ако може, вносителите да обяснят какво може да се включи в тези национални планове. В един момент може да се окаже, че може да включва и задължителна ваксинация срещу COVID-19, може да включва и всякакви други мерки, които Народното събрание към настоящия момент няма как да знае. Отново се стига до една еднолична власт и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично няма да подкрепим подобно нарушаване и на Конституцията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Гунчева. Реплики към Елена Гунчева има ли? Искрен Митев. Заповядайте, господин Митев, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Гунчева, съгласен съм с Вас, че когато има една извънредна обстановка, се ограничават основните права на гражданите. С този законопроект, госпожо Гунчева, в същността му е явно, ако го прочетете по-добре и ако си отделите от времето, ще видите, че всъщност точно това правим – даваме възможност да се взима стъпка по стъпка и определени области да бъдат поставени под определени мерки, и това му е същността, госпожо Гунчева. Този законопроект, ако следим Вашата логика, изцяло защитава правата на гражданите. В момента какво се случва? Когато няма извънредна обстановка, всичко си е нормално, когато има извънредна обстановка, тя е извънредна за всички. Това означава, че области, които не трябва да са под извънредна обстановка, не могат да бъдат, защото така е направен Законът и толкова е ригиден, че не позволява гъвкавост. С това предложение ние вкарваме гъвкавост. Така че, госпожо Гунчева, ако искате и ако наистина вярвате в правата на гражданите, трябва да подкрепите този законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Митев. Втора реплика – Антон Тонев. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Гунчева, в първоначално внесения законопроект от нас наистина мерките и правомощията, които бяхме предоставили, изглеждаха малко по-стриктно и малко по-ригидно. Между първо и второ гласуване ние се вслушахме както във Вашите мотиви, така и в мотивите на нашите партньори в коалиционното управление, и вследствие на взаимното на различните гледни точки създадохме ал. 12, в която изрично се казва, че: „временни противоепидемични мерки не може да включват: забрана за влизане на територията, ограничаване придвижването на територията на страната, спиране на работа на обекти с обществено предназначение или други обекти, или услуги, предоставени на гражданите.“ Независимо че мерки ще могат да бъдат въвеждани от Министерския съвет – след събиране на достатъчно експертна информация, в този закон ние даваме възможност да не могат да се налагат мерки, които да нарушават изброените от мен подточки. Ние сме се вслушали във Вашите мотиви и не само Вашите, а и на други народни представители и парламентарно представени групи, така че да направим максимално балансиран закон, който да е значително по-добър по отношение на ограниченията на свободата в сравнение с обявената извънредна обстановка, която нашето правителство не продължи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, доцент Тонев. Има ли трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, госпожо Гунчева. Уважаеми колега Митев, опасявам се, че няма да мога да Ви отговоря, тъй като казаното от Вас беше на такъв висок Харвардски стил. Аз не успях да разбера точно какво казахте. Доцент Тонев, аз разбирам добрите намерения отново за това, което казахте, но не виждам по никакъв начин този законопроект, както и предложенията към него, направени устно вчера в Здравната комисия, да защитават гражданските права. Все още остава неограничена възможността примерно да се ограничи правото на труд. Никъде в ал. 12 няма ограничаване на министъра примерно да не може да изисква тестове или някакви други условия за достъп на служителите и работниците до тяхното работно място, както няма примерно и за децата. Ще повторя, че две години децата ни бяха поставени в риск да не получат образование. Те бяха затворени по къщите, учиха дистанционно, поставяха се изисквания за тестове, за да не могат да ходят на училище – всичкото това аз не го виждам гарантирано в този законопроект. Още повече, че за тези национални планове – предполагам, че колегите, които са лекари, имат представа за какво става дума, но нито в мотивите към Законопроекта, нито в оценката за въздействие някой от нас, народните представители, се е запознал какво точно се случва. По какъв начин се приемат тези национални планове и изобщо какво им е мястото в тази разпоредба, защото утре може в този национален план примерно да се предвиди задължителна ваксинация срещу COVID-19? Не е изключено. Също така в Законопроекта, както и в предложенията към него, никъде няма срок за тези противоепидемични мерки. Не може вече втора година да сме в едни противоепидемични обстановки, които са абсурдни, а трябва да има някакъв срок на тези заповеди и на тези мерки.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Гунчева, ще се опитам да дам по-добър пример, съгласен съм, може би не е бил достатъчно ясен. Примерът е такъв. С нашето предложение, ако хора в Петричка област или в някаква определена област в България се окаже, че там има пандемия или епидемия, или заболяване, което налага определени мерки, вместо цяла България да бъде затворена и да бъде подложена на противоепидемични мерки, ще бъде само тази област, госпожо Гунчева. Надявам се, че този пример е достатъчно ясен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Митев. Реплики към Искрен Митев има ли?

да има от различни парламентарни групи.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 както на министъра на здравеопазването, така и на регионалните здравни инспекции. Разбира се, бидейки част от управляващата коалиция, между двете гласувания проведохме много консултации и много разговори, като едва ли е някаква публична тайна, че стигнахме до консенсус и затова твърдо ще заявя, че нашите искания представляват част от нови законопроекти. Оттеглихме параграфа в цялостност, с който предлагахме да влезем, но всичките му компоненти представляват част от Законопроекта, а именно ще дам информация. Ние много настоявахме да бъдат вкарани норми и да представлява норми при каква инфекция какви мерки да бъдат взети. Беше изключително важно да има план, при който да се реагира адекватно, така че министърът на здравеопазването да не се налага да прави импровизации, да не се налага да гадае и спешно да събира хора, за да решава какво да правят. Това може да се случи при абсолютно непознат патоген и затова има норма за колко време трябва да се направи един план. За всички останали, които са много различни, трябва да има отделни норми. Няма как всички тези норми да бъдат вложени, да бъдат част от Закона, защото той тогава ще бъде учебник по епидемиология. Затова те ще бъдат част от един много подробен настоящ план за действие, при който ще бъдат описани всички норми, които съблюдават тези неща. Това не е Законопроект, касаещ ковид, това е Законопроект, касаещ всички възможни патогени и причинители на инфекциозни заболявания, както особено опасните инфекции, за които министърът на здравеопазването трябва да има правомощие да реагира на секундата адекватно, така и за не особено опасни, за които има други правила. Именно за това ще има норми за отделните патогени, понеже често се коментира кой ще напише правилника. Правилникът ще бъде написан от специалисти експерти, няма как да бъдат написани от хора от друга планета. Те ще бъдат адекватни на това, което трябва да се случи, и ако не са адекватни, ние ще реагираме и ще вземем мерки. Трябва да има повече доверие на експертността в тези неща. И до момента министърът на здравеопазването има много правомощия. Кой не е бил в грипна ваканция? Кой не е бил при спиране на обучението? Разбира се, в този план ще има вече срокове, ще бъде казвано при какъв тип епидемия или пандемия за колко време могат да бъдат наложени тези мерки, защото, да, действително не беше нормално две години да бъдем в такава ситуация. Трябва да бъдат сложени рамки и да се реагира адекватно, така че и министърът, и регионалните здравни инспекции да имат правила, с които да реагират, така че това е заложено. По отношение на сертификати и на достъп. Категорично влезе като текст забраната на министъра да налага сертифициран, или както е казано по един точен начин, изискване на документ за достъп, защото сертификатът всъщност е документ за достъп, какъвто и да е, разбира се. Няма как да Ви се направи задължително ваксиниране, ако не може да Ви искат сертификат. Закъде ще Ви спрат, след като имате право да ходите навсякъде, как могат да Ви накарат задължително да бъдете ваксинирани? Няма как според тази точка в Законопроекта. Нещо повече и за момента кой определя задължителния имунизационен календар? Определя се от Министерството. Във всеки един момент експерти на Министерството могат да се съберат и да решат да включат нови ваксини. Това също, разбира се, може да бъде контролирано от Народното събрание. Защо? Защото министърът на здравеопазването не е едноличен началник, той си има началник – неговият началник е министър-председателят, а министър-председателят се гласува тук, в тази зала. Никой не е искал до момента оставката на министър на здравеопазването, защото не е спазвал каквито и да е мерки по отношение на правилата. В крайна сметка и досега основното е, че зад мерките, които са налагани от което и да е правителство, е стояло съответното правителството, съответното мнозинство в парламента. Именно затова те са били налагани и са били под каквато и да е форма, независимо дали ние сме съгласни с тях или не, независимо дали моето лично мнение отговаря на това. То е било защитено от мнозинството в същия този парламент. И не на последно място, разбира се, това, което също беше важно за тестовете. Тестовете и мерките, които ще бъдат използвани в отделни типове заболявания, също трябва да бъдат част от този план, защото не забравяйте, освен ковид, за който знаете чудесно какво е моето мнение, има много други заболявания, а този закон касае всички тях. Не може да приравним при едни и същи условия заболяване, като грип например, и особено опасна инфекция, да не дава господ да ги изброявам тук всички, да дърпам дявола за опашката. Именно затова Законът предполага адекватни мерки по правила, които ще бъдат заложени много категорично в този правилник. Правилникът няма да бъде, или план за действие, разбира се, той същество е правилник, той няма да бъде нито апокрифен, нито ще бъде някаква невъзможност за корекции, за промени и така нататък, което винаги в крайна сметка зависи от управляващото мнозинство, какви ще бъдат правилата за работа по отделните правилници. Много закони се базират на правилници за тяхното приложение, които също подлежат постоянно на промени, и голяма част от тях са от прерогативите на Министерския съвет, така че няма никаква драма. Всичко, което ние сме изисквали

Уважаеми професор Чорбанов, с най-голямо уважение към Вас го казвам. Това, което казахте преди малко, заприлича на приказка. Точно както „Продължаваме Промяната“ преди изборите казваха: знаете ли колко красиво ще бъде, когато вземем властта. В момента това, което чухме от тази трибуна, е: знаете ли колко ще бъде хубаво, когато се приеме този национален план. Пак повтарям, такъв национален план никой не е виждал, никой не знае какво ще съдържа и никой не знае какво ще има предвидено в него. Така че да го хвалим предварително, е малко пресилено. И отново настоявам да има ограничения в Закона. Естествено, че те не могат да обхващат всички случаи, но има основни граждански права, които са залегнали в Конституцията, които не могат да бъдат ограничавани, и считам, че тези текстове трябва да залегнат и в Закона за здравето. Отново никой не ми отговори дали може да се ограничава правото на труд и правото на образование, защото аз не виждам текстове в този законопроект, които да са в тази насока. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Когато внесохме този закон, се каза, че Законът, как да кажа, много ограничава правата на здравния министър. В един момент ние трябва да съобразим следното. Ние като Здравна комисия, въпреки че повечето там сме лекари, трябва много добре да балансираме между интереса на гражданите и това, което е реалната обстановка като здравно възникнал проблем. възникнал проблем. Този баланс не е никак лесен. Имайте предвид, че този закон – имам претенциите да познавам доста от законодателството в здравеопазването в Европа, Европа, който в момента, в този му вид, се явява един от най-либералните в Европа. В момента ние ограничаваме много сериозно правата на здравния министър, а такова нещо почти никъде го няма, така че това, което даваме, не съм съгласен, че ограничаваме по някакъв начин правата, защото нека да си представим какво би възникнало в една държава, в която ние забраним на катаджиите да спират колите или на данъчните да извършват проверки. Това се опитваме. С някакви такива демократични в кавички мерки ние да дадем Здравното министерство да няма никаква възможност да реагира. Балансът, който постигнахме в момента, пак Ви казвам, прави законодателството в областта на епидемиологичните ситуации не най-демократичното, а най-либералното в момента. Всяко друго разхлабване на мерките ще доведе до пълна анархия в здравеопазването. Винаги трябва да имаме предвид защитата на интереса. Имайте предвид, че в момента доста колеги – специалисти в тази област, се обявиха против това, доста колеги имаше, които се обявиха против отмяната от 1 април, и техните аргументи също бяха доста ясни и логични. Ние няма да стигнем доникъде, ако не отчитаме баланса и не отчитаме интересите на гражданите, в смисъл интерес за защита на тяхното здраве, включително с предлагането на такива мерки.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Като реплика към професор Чорбанов. Бих искал да му благодаря за това, че изминахме дълъг път заедно и на вчерашната Комисия лично се почувствах изключително удовлетворен по няколко причини. Не само заради това, което направи „Има такъв народ“, заради това, което направи и ГЕРБ, заради това, което направи и ДПС, заради дискусията, която имахме преди това и с БСП, трябва да кажа, че за първи път виждам реално да се случва това, което трябва да се случва в комисиите – да се постига консенсус, и въпреки че имаме различия, да ги дискутираме в комисиите и те да останат там. Днес можеше да има много по-остра дискусия по различни теми, въпреки че ние приехме нещо, което е изключително позитивно. Това, което направихме, е, че постигнахме баланса, който е необходим, за да може да продължим напред по един много смислен начин, с достатъчно права при министъра. Трябва да знаем, че ако ограничим още повече правата на министъра, няма да може да искаме от него някаква отговорност, защото правата и отговорностите са неразривно свързани. Не може да даваме само отговорности, а да не даваме права или обратното. Поради тази причина това, което направихме вчера в Комисията, въпреки ожесточените дискусии, които имахме, постигнахме един баланс,

Дупликата ми ще бъде най-вече по отношение на критиката към нашето решение. Сред своите близки и познати аз съм известен с това, че вечер чета приказки, така че това не значи, че трябва да се вярва на приказките 100%, но това значи, че трябва малко повече доверие в институциите. Няма как, ако ние, бъдейки народни представители, не се опитваме да създадем институции с повече доверие, няма как да очакваме обществото да има съответното доверие и към нас самите. Именно по тази причина аз също изказвам своето удовлетворение, че успяхме да стигнем до консенсус, при който всички страни да се чувстват удовлетворени, и да имаме едно действително модерно законодателство, което, както каза доктор Христов, при всички случаи е от най-либералните в Европа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, Професоре. За изказване – Николай Дренчев.

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Истината е, че с този закон правим още една стъпка, маскирана с добри намерения, но всъщност е стъпка към ада. Всъщност представителен орган в България, който има право да говори от името на народа, това именно е Народното събрание. Преди две години Народното събрание беше единственият орган, който можеше да ограничи по някакъв начин права и свободи на гражданите, свързани с някакви извънредни ситуации, извънредно положение. После се въведе някаква извънредна обстановка, което очевидно е нещо различно от извънредно положение, и се даде в правомощията на Министерския съвет да решава това. Сега се прави още една стъпка надолу във възможностите на един човек в случая не съм сигурен дали здравният министър, или здравният инспектор по неговото предложение, да се разпорежда еднолично с бизнеса, с живота, с кредитите, с финансите, с придвижването, със здравето, с образованието, с децата и с всичко, каквото му хрумне. Това е така, защото всичко, което се изговори тук, че здравният министър, виждаш ли, бил ограничен от някакви национални планове, ами кой ги пише тези планове? Нали всичко това е творение само и единствено на подчинените на министъра в Министерството? Каквато и да било презумпция, че министърът – било, че е подведен, било, че е прекалено уплашен, било, че е некомпетентен, било каквото и да е друго, всички неща, които ние ги видяхме прекалено много, прекалено обилно в последните две години, всяка една от тези хипотези може да доведе до това българският народ да страда изключително много. Да, може би не съвсем във всички области, пък може и всички области, защото няма ограничение. Така както се въвеждат ограниченията в една област, така могат да се ограничат и във всички области всички области или в почти всички области. В рамките на 30 дни от месеца може точно 30 области да бъдат затворени, отворени и пак затворени, и това нещо, което го гледахме много пъти, да го гледаме още и още. Това е един крайно неправилен законопроект. За пореден път цялата зала – от крайно ляво, от БСП, минавайки през канадската фракция, през партията на Слави и свършвайки с така наречената „Демократична България,

един пълзящ фашизъм и това е една стъпка към налагане на една фашистка диктатура, при която един човек – здравният министър, или здравният инспектор, може да и да осъществява един изключително рестриктивен режим във всички области на живота на българските граждани. Пак повтарям, това е само и единствено от правомощията на Народното събрание и ние нямаме право, нямаме поне моралното право да го делегираме надолу по веригата до Министерския съвет – това вече е направено, сега до здравния министър, после до филанкишията. Това е един изключително погрешен подход и аз моля категорично с остатъците от здрав разум, ако има такъв в пленарната зала, да отхвърлим този законопроект. Благодаря. Благодаря, господин Дренчев. Само пак бих искал да помоля да не се правят такива квалификации към която и да е парламентарна група, независимо дали е от управляващата коалиция, или от опозицията. Вярвам, че за всяка група може да се намери нещо, което да я накара да се почувства обидена, а няма нужда. Господин Митев, Вие за реплика ли сте? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дренчев, говорихте за истината и затова ще Ви поканя в дуплика да кажете истината на хората, които Вие поканихте на площада да протестират, защо искате, когато има заболели от поредния ковид щам в Благоевградска област, да затворите цялата държава?! Обяснете им. Моля да им обясните това. Вие най-много бяхте против всички мерки. С това предложение ние даваме възможност не на един човек, господин Дренчев, а на една институция – Министерството на здравеопазването е институция, господин Дренчев, да вземе поетапни мерки и когато има локален проблем, той да е локален, а да не е за всички. И във Вашето желание да отговорите на хората, които са най афектирани в България, и когато има заболели в Петрич, да не затварят Черноморието, господин Дренчев, този законопроект позволява това. Затова, господин Дренчев, ако Вие истински се интересувате от добруването на българските граждани, трябва да го подкрепите. А за мъката, господин Дренчев, ако Вие искате хората в цяла България да страдат, за да може Вие да насочвате тази омраза срещу управляващите, това е друг въпрос. Благодаря.

Коалиционното управление наследи от предишните правителства ситуация на извънредна епидемична обстановка. В тази обстановка изпълнителната власт имаше безгранична власт и можеше да налага каквито и да е мерки. Правителството на „Продължаваме Промяната“ по предложение на Министерството на здравеопазването, за което ние носим отговорност, не продължи тази власт на изпълнителната власт. И в момента под формата на политическо изказване, за което Вие имате право, Вие си позволявате да насаждате един страх в обществото – как хора, които се отказват от власт, биха могли да злоупотребят с нея някъде напред във времето? Аз си задавам един въпрос: кой има нужда от този страх, който Вие насаждате? Вашите избиратели – със сигурност не. Нашите избиратели – и те със сигурност нямат нужда да живеят в страх. Не искам да продължавам да Ви разобличавам като хора, които насаждат страх, за да се възползват впоследствие от този страх, но за съжаление, Вие налагате този диалог, който няма нищо общо с предложения законопроект. Благодаря.

Като пилот сигурно се чувствате постоянно под въздействието на някакъв пълзящ фашизъм, защото пилотската дейност е изключително силно регулирана – там имате коридори, по които можете да летите, височина, на която можете да летите, преди излитане всеки път правите чеклист на всичките неща. Все неща, които всъщност са правила, които трябва да се спазват, за безопасното излитане и кацане. Затова не мога да разбера защо това, което Вие правите за собствената си безопасност, а ако бяхте граждански пилот, щяхте да имате и безопасността на пасажерите зад себе си лишавате хората в България именно от тази безопасност, от отговорността, когато се спазват правилата, да имаме безопасност за всички. Ще ми е много интересно как точно ще го мотивирате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, докторе. Заповядайте за дуплика, господин Дренчев.

Благодаря за репликите. Войната е мир, свободата е робство, Законът за здравето не е фашизъм. Обаче е. Отзад напред ще започна. Аз съм пилот на изтребител и не летя никога в коридор – или ниско, или високо и винаги там, където не ме очакват. По същия начин съм научен да очаквам противника, който ще дойде или ниско, или високо, или бързо, или бавно и никога така, както сме заложили средствата за противовъздушна отбрана, за да го пазим. Тук малко лекарите някак си се чувстват в правото си да говорят като професионалисти по тази тема, но на мен ми се виждат малко в ролята на Чарли Чаплин. Има един филм „Хлапето“, в който то ходи да чупи прозорците и после ги ремонтира. По същия начин виждам едно огромно желание у докторите постоянно да сме в някакъв страх, в някакво напрежение, в някаква епидемия и нещо да се случва така, че да бъде рестриктиран животът в България – нещо, с което ние досега – 1300 години и повече, сме оцелели без особена грижа, без такива затваряния, без такива епидемии. Най-вероятно ще оцелеем и отсега нататък, освен ако прекалено много се погрижат за нас, както виждаме, че се случи или поне се опитват. В крайна сметка аз не искам нито един гражданин на Родината – било в Петрич, било в Дуранкулак, да бъде затворен против волята му, да бъде затворен, да му бъде насаждан страх, да бъдат вменявани каквито и да било рестрикции в живота му, ако той не е съгласен да ги поеме. Всеки, който е навършил 18 години, е достатъчно голям да се грижи сам за себе си и няма никаква нужда ние да го принуждаваме със сила, с рестрикции, с някакви свирепи мерки да му затваряме бизнеса, да го принуждаваме да не може да се движи, да му изискваме сертификати, да спираме децата му от училище. Това е нещо, което ние не трябва да позволяваме. Ние сме Народното събрание. Ние сме последната отбранителна линия пред безумията на изпълнителната власт. Още веднъж Ви моля да погледнете в дълбочина това, което правим. Ние отново впрягаме каруцата пред коня. Така ще катастрофираме. Няма да се получи. Ще дадем изключителна власт в ръцете на един човек, на една институция, която се ръководи от един човек, да прави каквото намери за добре, поради каквито и да било прищевки, които ще му хрумнат. И пак казвам: да, аз съм военен, аз винаги очаквам това, което не се очаква. В никакъв случай не мога да се доверя на сега прокламираните твърдения, че министърът на здравеопазването ще бъде добронамерен. Представете си, уважаеми господа… Свършвам с последно изречение. Чудесно е, че Вие сте много добронамерени. Представете си, че ВЪЗРАЖДАНЕ съвсем скоро ще дойде до лостовете за управление, че здравният министър ще бъде на ВЪЗРАЖДАНЕ и си представете тогава – в лошата ситуация, какво би Ви се случило, ако не сте му симпатични. Благодаря. Господин Дренчев, това последното как трябваше да го разбираме? НИКОЛАЙ Пояснявам последните си думи – в никакъв случай не трябва да се тълкуват като заплаха. Още веднъж, в никакъв случай не са такива! Това е една абсолютно хипотетична ситуация, която теоретично би могла някога някъде да се случи. Ще помоля и без такива хипотетични и теоретични ситуации. Може би пък е добре да си останат хипотетични. По процедура Ирена Анастасова. Силви Кирилов, Вие за изказване ли бяхте? Добре, след това за изказване Силви Кирилов. Силви Кирилов, Георги

Ирена Анастасова, срокът за предложения между първо и второ четене на Закона изменение и допълнение на Закона за висшето образование да бъде удължен с три дни.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

Предложението е заседанието да се удължи, докато приключим настоящата точка. (Реплики.) Може и да не се наложи на практика. практика. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Антон Тонев – настоящото заседание при необходимост да се удължи до приключване на настоящата точка

За изказване – Силви Кирилов. След това са Георги Михайлов и Красимир Вълчев. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Аз съм лекар и съм малко професионално деформиран в определена област на комуникацията и в отношенията с хората. От вчерашното бурно заседание на Комисията по здравеопазването, а и от днешните дебати в мен се налага от само себе си един начин на мислене и един извод за една остра недостатъчност на доверие в обществото в институциите, в науката, в личностите. Ние затова работихме десетилетия, за да можем да достигнем дотам да няма доверие в лекарското съсловие, да няма доверие в медицината като наука, да няма доверие в институциите, които координират и управляват лечебно-диагностичните процеси и общественото здраве.

емоции – невинаги позитивни, има и много негативни емоции, с които може да се спекулира и се спекулира. Включително и с понятията „епидемия“ и „пандемия“. От тази трибуна имах възможност да кажа, че епидемии е имало, пандемии е имало и ще има и занапред. Науката епидемиология е достигнала достигнала много успехи в своето развитие и е доказала правото си на съществуване и възможностите си за борба и управление на епидемиологичния процес и ние подлагаме на съмнение тези изводи и постулати, които са наложени не от вчера и от днес, а от векове. Ние трябва да се научим да живеем в тези условия и тази среда. В този ред на мисли да не забравяме, че много известни личности, които са били лекари, са работели на предния фронт на здравеопазването и в много по-сериозни епидемии от тази, която беше индикатор за недостатъчността на организацията на българското здравеопазване, са постигнали успехи. И не само това, а през нощите са достигнали такива върхове на писателската дейност – имам предвид Грибоедов, Чехов, не искам да достигам до Съмърсет Моъм, Марк Твен, Арчибалд Кронин, Валери Петров или някой друг. Уважаеми колеги, изказването ми е малко методично, малко емоционално, то не е за залата – да се замислите сега и в момента, но довечера на спокойствие вкъщи. Мисля, че има много въпроси, на които трябва да си отговорим за бъдещето на българската медицина, за авторитета на българския лекар и специалист по здравни грижи, за мястото и ролята на общественото здраве в нашето общество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Реплика от Антон Тонев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, уважаеми доцент Кирилов! Аз взимам реплика, но тя е изцяло в духа на това, което казахте и изцяло в подкрепа на Вашите думи. Ще си позволя само да добавя от своята практика – тук има и други лекари, които могат да потвърдят, пациентите не се съмняват в институцията или в респекта на лекаря, когато той им каже, че има остър апендицит, рак на простатата, имунологично заболяване или някакво друго заболяване, в което не са се намесили политиците. Недоверието и страхът, тук правя вметка към предишното свое изказване, идват, когато политиците решат да се възползват от този страх и насаждайки недоверие, да натрупат малко политически актив. Когато започнахме работа в Комисията по здравеопазването, която имам честта да председателствам, многократно отправяхме послание – и сред нас като коалиционно управление, и към опозицията, да имаме право на политики в здравеопазването, което е съвсем нормално, но да намалим нивото на политиката. Доктор Симидчиев преди малко благодари и аз използвам неговите думи да благодаря за конструктивния тон, който водим в Комисията по здравеопазването. Смятам, че политиците от всички парламентарно представени групи имат достатъчно политическо поле за изява, в което да трупат своя актив, да печелят своите избиратели, но територията на здравеопазването трябва да остане свещена и ние да не си позволяваме да подвеждаме и да създаваме изкуствени страхове. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, доцент Тонев. Има ли втора реплика към Силви Кирилов? Няма. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин Кирилов. Аз благодаря на доцент Тонев, но тук, докато го слушах Хипократ, който IV век преди Христа е живял, и той е имал подобни проблеми, те са описани в оригиналната Хипократова клетва, така че ние няма да открием топлата вода. Съгласен съм и за политиканстването и политиките, но това са действия, които са в нашите възможности, в нашето ежедневие, в нашите думи, в нашето поведение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Следващото изказване е на Георги Михайлов. Заповядайте, Професоре.

уважаема професор Сербезова, уважаеми колеги! Аз не мислех, че ще стигнем до гласуване на удължаване на работното време в един такъв технологичен законопроект, който урежда съвсем сериозно, съвсем демократично и съвсем професионално края на една ситуация, която беше изключително неприятна както за цялата нация, така и за света като цяло в последните 24 месеца. Обаче като слушах тука обръщам се към Вас лично в хода на моето изказване, тези словесни салати, които тук ни се предоставиха само преди малко, сещам се песента на Висоцки „Мама, я лётчика люблю“ и какво ли не още тука, стигна се до определение на крайнолеви партии, канадски фракции и какви ли не глупости слушах тук действително. Също така, че лекарите си позволяват да изземат правата в обществото, иска се някакъв якобински парламент, който тук да тури един ешафод и всичко да минава през него грипните ваканции, ваксинациите против морбили, какво ли не. Този закон урежда за тези, които не разбират нищо от здравеопазване, а тук се пъчат от трибуната, за да дават тон на обществото и да се показват като защитници на неговите права, няколко основни неща дава възможност за гъвкави действия на правителството в лицето на министъра на здравеопазването под контрола на Министерския съвет, под контрола на Народното събрание! Всяко нещо, всяка наредба може да бъде извикана и контролирана в Народното събрание независимо от това, което се каза, че има специализирани съвети по епидемиология, по инфекциозни болести, има председатели на тези съвети, има Висш медицински съвет към Министерството на здравеопазването. Това пак може да се контролира от Народното събрание. Обаче да искате

такъв наивитет, че на мен ми е неудобно от колегите, които тук си позволиха такива определения – изкараха този скромен дебат в облаците. Все пак нашите съграждани ни гледат. Ние се мъчим да приключим една част от тежките 24 месеца по един нормален начин, да продължим в нормалния живот напред и да дадем правото, разбира се, за динамичен контрол на органите, които са призвани за това. Да поискаме ли тогава и министърът на вътрешните работи тук да се отчита за всички действия на Министерството на вътрешните работи – за всички задържания, за всички действия, които той извършва по установяванията на едно или друго деяние? Да поискаме ли тук да се явява всяка седмица главният прокурор и той да се отчита за това, което прави Главна прокуратура?! (Реплики.) Това всичко не знам накъде ще ни отведе и може би няма да стигне предложението на доцент Тонев! Ще трябва до утре да разсъждаваме по този въпрос и да не приемем Законопроекта, но няма да се случи това, надявам се. (Реплики.) Да, удължихме времето – прав сте, и аз се учудих, че може да стигнем дотам да удължим времето за един абсолютно технологичен законопроект!

които бяха гранични, но бяха в рамките на Закона, разбира се. Сега тук видях неща, които много ме изненадаха, много ме натъжиха. Надявам се бързо да приключим вече тази дискусия, тъй като няма нищо особено в този законопроект. Ако се върнем назад в историята на нашето здравеопазване, тя е повече от 100 години,

яки плещи, които искат да поемат тази отговорност от министъра, без въобще хабер да си нямат от това. Искат те да решават дали ще има, дали няма да има, какво ще има! Напротив, доктор Христов Ви каза. Този законопроект е относително либерален, той дава възможност за контрол и от страна на Министерския съвет, и от страна на Народното събрание върху дейността на принципала на Министерството на здравеопазването. Така че не виждам смисъл повече. Тук ми сподели един колега, когото дълбоко уважавам – доктор Адемов, че е решил да не се изказва днес по този законопроект. Призовавам всички: този, който ще дойде да говори от тази трибуна, да говори по Законопроекта конкретно, да не говори празни приказки, да не казва къде лети и как се появява в изненада за всички. Това не е в полза на Законопроекта и законодателството, а е във вреда на всички нас и губим времето на Народното събрание. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря, Професоре. Реплика от Искра Михайлова. Уважаеми господин Председател! Уважаеми Професоре, аз не чух една дума по Законопроекта от Вас, а Вие завършихте изказването си с призив за точно това. Излязохте да направите забележки за гръмки слова с много по-гръмки слова от тези, които бяха изречени до момента. Но тази емоция и от Вас е разбираема, и от всеки изказващ се е разбираема, защото последните 24 месеца, които Вие споменахте – критични, бяха вследствие на абсолютна неадекватност и от служители, и от институции, включително от институцията на Народното събрание и на министерствата най-вече. Ние всички в момента сме потърпевши от едноличните решения, които тръгнаха от ГЕРБ, и от начина, по който те започнаха да управляват пандемията, и минаха през всички служебни правителства, и приключват с това уж ново правителство на някаква промяна. Точно тук е мястото за дебат. Точно тук ние трябва да решим, когато до ден днешен нямаме оценка на въздействието на начина, по който се управляваше пандемията до момента. И когато ние нямаме тази оценка, когато ние не знаем какво сме загубили и какво сме спечелили, когато в момента залагаме отново да гласуваме Законопроект, който се базира на текстове, които не съществуват, сега е моментът не само за емоция, а абсолютно в момента всеки един да осъзнае, че не трябва да подкрепи този законопроект в този му вид. емоцията е необходима – може би за първи път и аз ще си позволя да го кажа, въпреки че аз самата съм призовавала да няма такава, когато става въпрос за закони, но тук става въпрос за живота на българите и за начина, по който той беше унищожаван системно две години, от което унищожение ние все още не можем да се възстановим психически и икономически, а тепърва още последици ще гледаме от тези абсолютно неадекватни решения, които бяха взимани. Народното събрание е представителността на българското общество, ние сме в представителна демокрация. Точно тук,

аз съвсем точно – вземете си стенограмата, ако не сте обърнали внимание на изказването достатъчно детайлно, определих каква е ролята на този законопроект. А иначе в сферата на шегата мога да Ви кажа: в Хайд парк – има едно място в Лондон, където хора, които искат да се изказват, се качват на едни кутии от сапуни, това е традиция във Великобритания, и там държат речи – не в Британския парламент, но там, имат си публика, може да седи някой да ги изслуша. Това е една много интересна английска традиция и понякога се сещам за нея, като слушам как се говори от трибуната. Няма никакви емоции, има желание нашето законотворчество, нашият законодателен процес да върви в нормални параметри, а не да върви в предположения, в смесване на понятия, което не е в полза на нашето законодателство. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, Професоре. Красимир Вълчев – за изказване. Заповядайте, господин Вълчев. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Сербезова, тук на първо четене на Законопроекта изразих едни опасения, които, за съжаление, гледайки Доклада на Комисията, се потвърждават. Тези опасения бяха, че ще създадем нормативна уредба, която ще благоприятства в крайна сметка да прехвърлим тежестта на едни бъдещи евентуални мерки предимно върху децата и учениците. За съжаление, това се случи не само в България. Случи се в много страни – непропорционалното, несправедливо, бих казал, прехвърляне на тежестта на епидемията върху децата и учениците. Случи се, защото най-лесно е да спрем учениците. Загубите от образованието може да са най-големи, но те са невидими, неосезаеми, отложени в бъдещето. Няма днешни икономически загуби. Бил съм свидетел как и районните здравни инспекции, и главният здравен инспектор първото, което му идва на акъла, или пък областните и общинските щабове, първото, което им идва на акъла, е да затворят образователните институции, да преустановят присъствения учебен процес. Сега се опасявам не само че оставяме тази възможност, ами и с предложението, което е направено какви да бъдат изключенията от временните противоепидемични мерки – тук се надявам господин Тонев да ме опровергае като вносител ние насочваме преди всичко към образованието. Казано с други думи: няма да може министърът на здравеопазването да въвежда много други противоепидемични мерки, но ще може да преустанови присъствения учебен процес. Аз се надявам Вие, господин Тонев, някой от останалите Ви колеги от управляващото мнозинство да ме опровергаете. Да кажете, че това не е така, че точка трета, която гласи спиране на работата на обекти с обществено предназначение или други обекти, или услуги, предоставени на гражданите, включва и това, но тесният прочит не включва това.

учебен процес в образователните институции“. Защото в противен случай продължаваме да бъдем нечестни към децата и учениците. Да ограничаваме едно конституционно право, каквото е правото на образование, където щетите,

продължителността на живота на децата, защото и по-високото образование предполага по висока продължителност на живота, и психическото здраве, и движението са свързани с по висока продължителност. А всички тези неща бяха малко или повече увредени, така че моралната дилема не е образование срещу здравеопазване, не е право на живот срещу право на образование – моралната дилема е продължителност на живот срещу продължителност на живот. Казвам това, защото много пъти се спекулира с тази морална дилема, че ние трябва да спрем децата, да увредим правото им на образование в името на правото на запазване на живота. Опасявам се, че с този законопроект благоприятстваме още повече това, или по-точно с направените предложения между първо и второ четене. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Вълчев. За реплика – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Вълчев, току-що ни се направи една една съвсем нагледна демонстрация за нещо, което казах преди малко. Господин Вълчев, чиято експертиза в образованието дълбоко уважавам и води много интересни дискусии, отправи едно предложение, дори го облече в правото си на народен представител за законодателна инициатива, за това министърът да няма възможност да налага грипна ваканция. Той, разбира се, може би не го осъзна и използвам правото в отговор да му кажа, че направените от нас предложения не визират конкретно заболяване, а визират възможността при инфекциозно заболяване да можем през възможностите на изпълнителната власт да контролираме това инфекциозно заболяване, без това да налага изключително големи ограничения и без да се налага да влизаме в извънредна обстановка. Да, Вашето предложение по същество е логично, Вие много добре го мотивирахте, с тази малка подробност, че ние не правим промени в Закона за едно заболяване. Благодаря. Благодаря Ви, господин Тонев. Заповядайте, господин Михайлов, за реплика.

с Вас много добре си спомняме поведението на Вашия Министерски съвет през пролетта на 2020 г., през есента на 2020 г., през пролетта на 2021 г. Тогава, когато – сега Ви припомням – Френската педиатрична асоциация се обърна към президента Макрон, каза: „Върнете децата в училище!“, когато Вие самият се противопоставихте на Вашия Министерски съвет, но хора, които управляваха пандемията по абсолютно неправилен начин, наложиха спирането на училищните занимания, и когато

„Последното нещо, което ще направим, е да затворим училищата.“ След 20 дена ги затворихте и не ги отворихте въобще. На практика българските ученици почти две години бяха в принудително дистанционно обучение, така че не е морално. Вашия личен принос го оценявам. Вие бяхте единственият човек, който стоеше твърдо, но сега да укорявате Законопроекта… Доцент Тонев Ви отговори съвсем точно. Тук не става дума нито за ковид, нито за грип. Става дума за обща ситуация. Това е законов проблем. Това не е проблем на едно или друго заболяване, но да се лишава Министерството на здравеопазването да решава този проблем?! То си има правила в целия свят по отношение на респираторните инфекции. Говоря за тях, нали. Да не говорим за особено опасни инфекции. Това не е коректно. А иначе от страна на Вашата политическа партия – Вие сте неин представител – да говориш за проблеми за защита на учащите се не е морално

Вашата експертиза в областта на образованието е безспорна. Това предложение, което ние чухме, е много разумно. ВЪЗРАЖДАНЕ ще го подкрепи. Предполагам, че няма да бъде прието, тъй като коалицията стои на пост и няма да допусне каквото и да било ограничаване на правата на министъра, който ще има възможност да се разпорежда с всички аспекти на живота и на бизнеса, и разбира се, на бъдещето ни. Тоест на децата ни и на тяхната възможност на достъп до образование. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Вълчев, имате възможност за дуплика. Благодаря. Господин Тонев, приемам бележката Ви, че не се отнася само за ковид, а за всички епидемични заболявания, но остава в сила твърдението ми защо се прави изключение за всякакви други услуги, обекти с обществено предназначение, за всякакви други права, а не се прави изключение за правото на образование. Тоест в йерархията на ценностите ние оставяме образованието пак на последно място. Защо? Защото децата може би не гласуват, защото нямат представителни организации, които да протестират, защото няма наистина икономически загуби, защото е най лесно да прехвърлим отговорността върху децата. ако Вие заставате зад Вашето твърдение, че министърът трябва да има това право, той трябва да има право по отношение на много други неща, иначе за пореден път ще постъпим нечестно към децата, за пореден път

последно ще затворим училищата. Не е вярно, че при нас са били затворени единствено и само училищата. Такава ситуация имаше по времето на второто служебно правителство миналата година – няколко седмици бяха затворени единствено и само училищата. Факт е това, което Ви казах, че областни, общински кризисни щабове, здравните инспекции, първото, което им идваше на ума, е да предложат преустановяване на присъствения учебен процес. Не е вярно, че през цялата минала учебна година не е имало присъствен учебен процес. Търсеше се балансът. Мога да Ви кажа, че ние в много голяма степен съхранихме I – IV клас. Да, в V– XII наистина не успяхме да съхраним присъствения учебен процес, но погледнете, ще видите, че че в I – IV клас при нас учебното време беше повече, отколкото средно в другите страни. Аз Ви казах, че събирахме експресна информация от над 25 страни всяка седмица, тъй като имаме неделни училища, имаме учители, които преподават в съответните образователни системи, по отношение на I – IV клас учебните дни в България бяха над средното. Не беше така, за съжаление, по отношение на V– XII, но ние имахме и образователни, и здравни аргументи за един такъв диференциран подход. диференциран подход. Но както казаха в другите страни, вече сме трета учебна година и трябва да сме си научили урока, и този урок е, че най големите е, че най големите обществени загуби идват от увреждането на правото на образование. Да, трябва да има грипни ваканции, но ако има грипни ваканции, те не трябва да бъдат единствено и само за детските градини, трябва да бъдат за много други институции, ако това е необходимо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Вълчев. Следващо изказване – записан е господин Костадин Костадинов. Заповядайте за изказване.

Имаше едно изказване тук, в което говорещият каза, че този закон не бил закон за ковид. Това не знам дали и той самият го вярва, като го казва, защото истината е, че той беше представен като закон за ковид, защото, видите ли, сега, след като свършвало извънредното положение, извънредната епидемиологична ситуация, и след като всичко приключва, ние трябва да сме готови в следващия момент, когато пак се надигне някаква там вече трета, петнадесета от заболеваемост. Истината е, че това е един много частен закон – закон за една болест, който се приема не знам защо, между другото, с доста различни аргументи, но всъщност каквото и да си говорим, става въпрос само и единствено за това, като че ли няма други болести не само в България, а и по света. По-големият въпрос обаче е в друго, и аз искам да върна малко лентата назад, защото това, че Законът е политически, конкретно насочен само единствено към тази конкретна болест, няма смисъл да го обсъждаме. Всички знаем, че е така. Въпросът е в числата и статистиките, защото в последните две години тази болест беше коментирана повече от математици и статистици и всякакви други хора, само не от лекари. Всъщност лекарите бяха доста по-назад в класацията, като говорим за като говорим за коментари и изказвания. Миналата година по това време, ако върнете лентата назад и погледнете новините, ще видите, че тогава имаше апокалиптични новини за това как в България има по 1000 души на ден заболели. Говореше се за смъртни случаи – по 7, 8, 9, 10 на ден. Нещо, което и в момента все още ни съобщават по националните телевизии, защото какви ще са националните ни телевизии, ако денят им не започне с поредна сводка колко точно са заболелите, колко от тях са в интензивни отделения, колко са нововаксинираните, колко са починалите и така нататък, и така нататък – всичко това, което до гуша вече ни е дошло.

В тази ситуация всъщност говорим за едно огромно очеизвадно лицемерие, което показва, че този въпрос никога не е бил медицински. Въпросът беше политически от самото начало, политически до немай-къде. Той беше и тук включително допреди няколко седмици, когато една част от хората ходеха с маски, други не, въпреки че все още бяха задължителни. Дори в предпоследния ден, преди да отпаднат мерките, и министърката на здравеопазването беше тук без маска. Даже ние се шегувахме, че може да извикаме сега РЗИ да глоби и нея, както тя извика тук да глобяват нас. нас. В тази ситуация ние би трябвало да обърнем внимание върху един елементарен факт, който се знае от цялото българско общество – че цялата история с така наречения ковид, така наречената пандемия, за която се тръшкаха всички тези анализатори, социолози, статистици, математици и тук-там някои други лекари, представляваше една политическа операция, да не кажа специална операция, че не е политически коректно от тази трибуна тук. Истината е, че това, което ние говорихме миналата година – не само ние, разбира се, всеки един здравомислещ човек, че тези болести ги е имало и ще продължава да ги има и че да, за съжаление, някои от тях завършват с фатален завършек, за съжаление, това ще продължи и ще съществува и че ние не можем винаги да живеем като затворници. Това нещо, което говорехме миналата година, беше коментирано едва ли не като нещо, като нещо, което нарушава всички човешки рамки – не било етично, не било нормално, не било човешко и така нататък. Всичко това, което миналата година се изговори по наш адрес, сега може да се каже по адрес на всички останали, защото числата, пак повтарям, са същите като миналата година по това време. Който не вярва, може да провери, да види, да погледне, да направи сравнение. Даже да не кажа, че може и да са по-малки. Друг е въпросът доколко можем да вярваме на тази статистика, защото последните две години българските болници се окъпаха в златен дъжд покрай така наречения ковид, и парите, които се изсипаха там – грандиозното количество, което се изсипа там, доведоха до това, че за съжаление, пострада качеството на предоставяната здравна помощ и услуга на всички останали други пациенти, защото не всички са болни само и единствено от тази златна болест, която последните две години беше № 1 в българските медии. Ето защо, когато говорим днес за този законопроект, имаше забележки, че видиш ли, нямало изказвания по Законопроекта. Законопроектът е ясен. По темата за ковид трябва да се даде възможност за това, което преди беше в ръцете на Народното събрание, а след това в ръцете на българския министър на здравеопазването, сега да минава през всеки един чиновник в РЗИ. Не знам каква ще е следващата стъпка. Може би в някои от директорите на дирекции вътре в РЗИ?! Ето защо ние няма да подкрепим този законопроект, то е ясно, но по-важното е – този законопроект не се подкрепя от нито един от българските граждани и българското общество по него ясно и категорично изразило своето мнение. Не само че не го подкрепя, напротив, българските граждани изразяват опасенията си и те бяха споменати от някой от тук преждеговорившите. Че всъщност този законопроект се предвижда с една-единствена идея: да се даде възможност за по-нататъшни подобни специални операции в българското общество. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Костадинов. Ще имате възможност в дуплика да доразвиете тезата си. Има ли реплики към изказването на господин Костадинов? Заповядайте, господин Георгиев. (Силен шум.) Моля Ви, запазете добрия тон. Моля за ред в залата, запазете добрия тон. Излезте отвън и там решете проблемите си. Уважаеми господин Костадинов, казахте ни, че изказванията на уважаваните лекари, независимо от коя група са, са очевадни клевети едва ли не. С Вашето сравнение за златния дъжд Вие направихте цинично изказване по отношение на българските лекари. Всички лекари, които са в тази зала, ние на тях дължим живота си. И понеже говорите за политически внушения, аз съм един от тези, които видях какъв труд полагат българските лекари. Видях как се изнасяха трупове, около мен умираха хора и Вие да говорите, че професор Ангелов, професор Михайлов и така нататък, лекарите са били обсипани със златен дъжд

Други реплики към господин Костадинов? Няма. За дуплика, господин Костадинов, имате ли желание? Заповядайте. Даже не си заслужва да отговарям, но все пак, защото бяха намесени лекарите. Истината е, че лекарите направиха чудеса от храброст, и то въпреки българската държава и въпреки политиката, която беше налагана от управляващите тогава и сега, защото те горе-долу разлики в отношенията към българските лекари няма кой знае колко големи. Не си позволявайте да изкривявате това, което споменах, защото истината е, че бяха налети страшно много пари в болниците. Истината обаче е, че за сметка на това бяха отлагани планови операции. Истината е, че миналата година по това време аз и мои приятели трябваше да даряваме спешно пари за наша приятелка, която трябваше да ѝ се направи мозъчна операция, но трябваше да я направят извънредно, защото се оказа, че на плановата дата няма да може да бъде осъществена, тъй като болницата ще затвори за планови операции. Лекарите тогава казаха: ние можем да свършим работа, искаме да свършим работа – не ни позволяват да си вършим работата! Разбрахте ли ме? Ето това имах предвид, като казах, че лекарите вършат всичко това въпреки политиката на управляващите. И това, което се случи, беше един наистина грозен цинизъм, защото политиката на управляващите тогава и сега, Вашето управление, защото то захвана една част от така наречената пландемия, беше да създава разделение сред болните. Няма разлика дали един човек е болен от ковид, обикновен грип или има някаква друга болест, всички те трябваше да получават еднакво лечение, еднакви грижи, само че в продължение на две години българското общество се психираше, създадоха се страшно много проблеми. Ако погледнете статистиката, ще видите, че се е увеличил в пъти броят на починалите от инфаркти и инсулти и претърпени подобни заболявания.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди 50 дни съвсем близо до нас започна война. Не някакъв малък регионален конфликт, а война между две от най-големите европейски държави, с две от най-големите европейски армии. Войната на Русия в Украйна доведе до безпрецедентен по мащабите си отговор на различни равнища – от финансова подкрепа за Украйна и хуманитарна помощ за бедстващото население, през тежки икономически санкции срещу Русия, до значителна военна помощ – както финансова, така и с преки оръжейни доставки за Украинската армия. Това е израз на солидарност със страната, която е обект на военно нападение. В тази обстановка на България се наложи да взема важни решения – както като част от общите действия на Европейския съюз и НАТО, съюзите в които членува, така и индивидуални действия, свързани с нашите възможности и с очакванията на българското общество. В условията на реални заплахи за сигурността – не толкова военни, колкото свързани с риска за енергийните доставки, затруднения за редица сектори на икономиката, възможна продоволствена криза, засилен поток от бежанци и други, българското правителство предприема необходимите действия, за да запази както вътрешната стабилност, така и международния авторитет на страната. В условия на война и нарастващи заплахи обаче има политически формации, които, вместо да помагат за консолидиране на обществото, правят точно обратното – създават напрежение, разпространяват лъжи, дълбаят разделителни линии. Дали това ги прави по-популярни, е рано да се каже, но че така България става по-уязвима и по-слаба е безспорно. Българската социалистическа партия има ясна и последователна политика по отношение на войната и мира, при това не от вчера. Дългата ни история често е смятана за проблем, който ни тежи в избори, но във време като днешното тя дава устойчивост в позициите и действията ни. Обръщаме се към всички да подходим държавнически към предизвикателствата пред нас – и управляващи, и опозиция. Вторачването във въпроса за военната помощ за Украйна е необяснимо. По този въпрос искам да кажа много ясно: БСП подкрепя всички аспекти на помощта за Украйна без доставката на смъртоносни оръжия и боеприпаси. Това е червена линия и ние сме благодарни на партньорите, че поне досега се съобразяват с тази разумна и отговорна позиция. Правим го не само за нас, не толкова заради нашите убеждения, а защото смятаме, че е в интерес на България да подхожда предпазливо и умерено. В интерес на България е правителството да не върви срещу мнението на огромната част от българските граждани, да не създава излишни притеснения и напрежение. Ако тази позиция бъде ревизирана, ние сме готови да ревизираме нашето участие в правителството. Да, Европейската комисия реши да предостави военна и хуманитарна помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира. Само част от средствата са за военни доставки, останалото е хуманитарна помощ. България не плаща за оръжия за Украйна! Министърът на външните работи ще ни информира в детайли в петък. искам да декларирам още веднъж – от България не е излязъл нито един куршум за Украйна нито като платена доставка на оръжие, нито като хуманитарна или военна помощ. Народен представител от БСП няма да даде глас за такова решение, министър на БСП няма да постави подписа си под решение в тази посока. България не е единствената страна, която отказа предоставяне на смъртоносни оръжия същото обявиха Австрия, Кипър, Ирландия, Унгария. Те, както и България, изпращат хуманитарна помощ, някои от тях предоставят финансови облекчения, както и директна финансова подкрепа. Няма външен натиск над България да предоставя военна помощ. Затова призоваваме тази тема да бъде свалена от обществения дебат, за да можем да се концентрираме върху останалите далеч по-важни проблеми. Това, което очакваме, е правителството да предложи един цялостен пакет за помощ на Украйна и на цивилното население, който да бъде разположен така във времето, че да бъде поносим за нас и полезен на Украйна. Ще очакваме българското правителство да участва активно и в дискусиите за бъдещото възстановяване на страната, като се фокусираме върху районите с преобладаващо население от етнически българи – Запорожие, Болград и Одеска област като цяло. Очакваме в най-скоро време да бъде възстановено дипломатическото присъствие на България в Киев и Одеса след анализ на службите за равнището на риск, разбира се. Делегацията на Европейската комисия се върна в Киев, други посолства продължават да функционират. Генералното консулство в Одеса може да облекчи връзките на българската общност с България и да помага за по-добрата координация на евакуацията на бягащите от войната. Бихме искали да се помисли върху възможността да се окаже финансова помощ, макар и скромна, по линия на средствата за помощта за развитие например на българския район Тараклия в Молдова – район, който вече приютява над 1000 бежанци. Искаме от българското правителство да представи и по-цялостен план за мерките по отношение на бягащите от войната, които пристигат в България. Все още има проблеми на някои места при приемането – например на Дуранкулак. Засега се справяме, но потокът може значително да се засили, ако войната стигне до Одеса, което е напълно вероятно развитие. В България вече са 80 хиляди, което е безпрецедентен брой, и ще расте. Не бива да си затваряме очите пред факта, че вече се създава напрежение, че неизбежно след вълната на съпричастност ще настъпи умора. Приветстваме усилията на отговорните министри, но предизвикателствата се трупат. Децата са над 25 000 – трябва да търсим възможности за продължаване на тяхното образование. Не е нужно на този етап всички да влизат в българските училища – украинската страна организира онлайн обучение, трябва да помогнем за това учениците да следват украинската учебна програма. Най-важното обаче е да предвидим ефекта на санкциите и контрасанкциите. Ефектите върху българската икономика ще бъдат значителни, особено ако се тръгне към забрани на вноса на енергоресурси, ще бъдат нарушени веригите на доставки, ще има нужда от преориентиране на пазари, на вноса и на износа. Неизбежно е инфлацията да расте. Ръстът на брутния вътрешен продукт да се окаже значително по-малък от предвиденото, социалните проблеми да се задълбочават. Искаме план как тези ефекти да бъдат ограничени. Гражданите искат да видят, че властта подхожда сериозно, да усетят стабилност и предвидимост в действията на правителството и на Народното събрание. Предстоящата актуализация на бюджета е начин намеренията да бъдат облечени в числа. Ние дадохме част от нашите предложения, но всичко трябва да бъде облечено в един общ финансово обезпечен план. Спирам дотук и завършвам отново с призив за разум, за спокойствие, за поведение, съобразено с отговорностите на момента. Цялата минала година се упражнявахме в партийни разпри и политически скандали. Рано или късно пак ще дойде време и за това, но точно сега, в тези критични моменти, трябва да бъдем преди всичко българи и после партийци. Благодаря. Колеги, продължаваме с изказването на Цвета Галунова.

Благодаря, госпожо Председателстващ! Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ясно и категорично заявихме своята позиция и нямаме намерение да отстъпваме от нея, а тя е, че чрез този законопроект еднолично се въвежда власт в ръцете на един човек, който да решава съдбата на милиони. Така формирани текстовете на Законопроекта спрямо преценката на един човек, позволяват той да се превърне в централна фигура в кабинета и респективно в държавата. С този законопроект ние даваме власт в ръцете на здравния министър да налага ограничителни мерки, които са несъвместими с идеите на демокрацията. И тук искам да Ви напомня, че министърът е изпълнител на парламентарната воля. Той не е избран от българския народ и не може в неговите ръце да се съсредоточи такава власт, че той да може да вкара страната ни в медицинска диктатура. Запознавайки се с текстовете на Законопроекта, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не видяхме съществени промени, по-скоро те бяха козметични. В текстовете продължава да се залага нарушаване на конституционни права. Въвеждането на извънредна епидемична обстановка би трябвало да е вследствие на решенията на парламента и е недопустимо ние да заобикаляме волята на парламента. Тук искам да коментирам и преждеговорившите, които защитаваха въвеждането на този законопроект, които казаха, че той е различен и че в него са направени промени. Всъщност в него не са направени никакви промени. И уважаеми народни представители, в момента ние залагаме една бомба не само за себе си, а и за нашите деца. Искаме ли те да живеят в държава, която безразборно да налага ограничения спрямо преценката на един-единствен човек в държавата? Тъй като преждеговорившите също оправдаха въвеждането на този законопроект с Национален план за борба с епидемичната обстановка, бих искала да се обърна към тях и да ги попитам: къде е този план? Кога ще бъде изготвен той? Ако все още не е изготвен, кой ще го изготви? Защо неговото изготвяне не е било преди внасянето на този законопроект? И най-вече, ще има ли възможност Министерският съвет да въвежда промени в него след това, защото в момента ние оставаме с убеждението, че на нас ни се предлага един, така да се каже, полуфабрикат. Ако този национален план е съществена част от този законопроект, то нека да ни бъде представен и той. Изтеглете си сега Законопроекта, оформете, завършете го и след това го върнете обратно в Народното събрание, за да можем и ние адекватно да гласуваме за него. В противен случай ние няма как да гласуваме за нещо друго, освен това, което вече ни беше представено, а именно установяване на медицинска диктатура. Благодаря, госпожо Галунова. Законопроектът е за изменение и допълнение на Закона за здравето и на второ четене няма как да бъде оттеглен.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Отначало мислех процедура, но като реплика ще го направя. Колеги, четири или пет месеца вече сме народни представители, някои повече, но минимум толкова. трябваше вече да ни е ясна разликата между обсъждане на законопроект на първо четене и гласуване на законопроект на второ четене. Ние вече в продължение на час слушаме митингаджийски изказвания. Ако имате нещо да кажете по същество, по текстовете, които гледаме в момента, по това, което председателят на Здравната комисия четѐ по доклада за второ четене, направете го. Но използвате трибуната на Народното събрание за нещо, което не помага на никого. Не стига, че две години бяхме пресирани всячески с какви ли не, както и Вие се изразявате, апокалиптични картини, а Вие сега продължавате по същия начин с антиапокалиптични картини. Говорете по същество! И няма как, правилно отбелязахте, госпожо Председател, няма как да се оттегли Законопроектът, тъй като сме на второ четене. Научете някои неща. Благодаря. (Ръкопляскания от Има ли други реплики към изказването на госпожа Галунова? Заповядайте, господин Костадинов. Аз ще се присъединя към направената от председателстващата забележка и реплика, за да кажа, че наистина няма как да бъде оттеглен този законопроект сега в момента, и да кажа, че това всъщност не е особено голям проблем, защото така или иначе след няколко месеца ще има ново управление, което тогава вече този безсмислен и политически в момента вреден законопроект ще бъде изпратен в историята. Ще отиде там, където отидоха много други подобни преди него, които вече дори и вносителите им са забравили, че са ги внесли. Така че ние сега в момента коментираме най-вече за хората, които гледат дебата, за да видят кой на каква позиция е и съответно да си направят сметката – кой обслужва интереса на българския народ и кой обслужва нечии чужди интереси. Благодаря, господин Костадинов. Трета реплика? Заповядайте, господин Ананиев. Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Галунова, аз съм съгласен с каквото каза госпожа Анастасова, но самата тема по принцип е много свързана и с фалшивите новини които ни заливат отвсякъде – пропаганда и фалшиви новини. Може би е редно сега, точно в края на деня, да оборим една друга фалшива новина, която се лееше от тази трибуна неведнъж, и това е свързано с кораба „Царевна“, моряците на който

как към кого, не ме ли чухте? И имайки предвид, че ни заливат такива фалшиви новини, аз искам да поздравя премиера Петков и Военното разузнаване

Госпожо Галунова, заповядайте за дуплика. Моля Ви да се съсредоточим върху текстовете, които разглеждаме, защото няма да свършим в рамките на предвиденото време.

взехте реплика, която изобщо не беше по същество, и отнехте възможността аз да получа отговор на своите въпроси, които зададох, а именно те бяха свързани с Националния план – къде е той, кога ще бъде представен на нас, защо не е представен, след като е неразделна част от Законопроекта, тъй като Вие оправдавате въвеждането на този законопроект именно с този национален план. Към госпожа Анастасова мога да се обърна и да кажа, че да, на никого не помагаме, най-малко на българския народ, въвеждайки това, което искаме да въведем в момента. И не, не е вярно, че не сме направили предложения. Направили сме устни предложения в Комисията по здравеопазване, които са достъпни за всеки един от Вас и тук от трибуната многократно сме заявявали своята позиция. Благодаря Ви, госпожо Галунова. Предложенията се правят писмено между първо и второ четене. По начина на водене, процедура – заповядайте, господин Михнев. АТАНАС Госпожо Кирова, по начина на водене към Вас е моята процедура. Може би трябваше да дадете възможност на господин Ананиев ясно да заяви, че правителството евакуира 15 моряци, онези 15 моряци, за които Вие бяхте загрижени, скъпи колеги, от обсадата на кораба – 14 българи и един украинец биват евакуирани от нашето правителство. Това беше важно и може би беше редно да оставите господин Ананиев да го каже. Благодаря на всички Ви. Благодаря за направената процедура, господин Михнев. Давате ми възможност, тъй като е по начина на водене, да ви обясня, че това, което каза господин Ананиев, няма никаква връзка с обсъждането в залата в момента, абсолютно никаква връзка няма и само затруднява работата и губи време на парламента. Можете спокойно да изговорите това отвън на трибунка, пред медиите или където желаете. Ако така ще се работи, няма проблеми, може всеки да прави безразборни изказвания. Отново се връщаме за това дали Правилникът има значение или не. Преминаваме към следващото изказване – Петър Петров. Имате думата, господин Петров, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Говорихме, че трябва да се върнем към темата на Законопроекта на второ четене, да кажем, ако имаме нещо конкретно по него. Ами, например да се хвана думите на Цвета Галунова и за Националния план. По вносител се предвиждаше по предложените нови алинеи –10, 11 и 12 на чл. 63, министърът на здравеопазването със заповеди да въвежда временни противоепидемиологични мерки с цел справяне с последствията след извънредната епидемиологична обстановка. Виждам вече една еволюция между първо и второ четене – създаден е Национален план. Колегата обясни какво я притеснява. Такова животно не сме виждали. То не бяхме виждали и извънредна епидемиологична обстановка, но мен като практик ме притеснява нещо друго. Този Национален план ще има ли възможност, ако граждани не са съгласни, така както не са съгласни със заповеди на министри и ги обжалваха, този Национален план ще можем ли да го обжалваме, или няма да можем да го обжалваме, ако не сме съгласни с него, като граждани на Република България? Как можем да го обжалваме? Къде, кога, в какви срокове? Съдът може ли да се произнесе по неговата законосъобразност? Само евентуално питам, тъй като говорим конкретно за новата алинея 3а, която се предлага да се създаде с предложенията между първо и второ четене. Даже, тъй като споменахме, че от една страна, не се знае какъв е този план, какво ще има в него, а от друга страна, колеги тук изразиха становище, че се ползвала трибуната касателно този законопроект за политически изказвания, политически въздействия, а не за защита здравето на хората, да Ви дам един пример. В неделя, докато чакахме пред Украинското посолство да ни приемат, дойде един французин, който каза, че на изборите за президент е могло да се гласува и с положителен тест за коронавирус вътре в секцията. Ето, давам Ви една противоепидемиологична мярка от една от най-демократичните държави в Европа, която бореше усилено, с най-големи рестрикции, тъй наречената корона пандемия. Тя е разрешила на гражданите да гласуват в секцията в калабалъка и тарапаната там, да не кажа навалицата, с положителен тест за коронавирус. Ето това, уважаеми колеги, всъщност е използването на така наречената пандемия за политически цели, защото, когато си президент с нисък рейтинг, ще пуснеш и заразените да гласуват, а не е грижа за здравето на хората. Така че, моля Ви, не ми обяснявайте, че с предложените промени между първо и второ четене и специално тази алинея 3а към чл. 63 лекуваме всъщност хората и защитаваме тяхното здраве. Не, всъщност ние действаме както действаха французите. Според това кой как ни управлява, така използваме законодателството, за да си постигнем политическите цели, видно и от резултатите на изборите на първи тур във Франция. На следващо място, касателно е възможността за въвеждане на подобни мерки от страна на министъра, които може да превъзложи на директора на регионалните здравни инспекции, ние зададохме един въпрос към министъра и я питахме да ни каже тези над 125 хиляди души, влезли от Украйна, проверен ли е техният здравен статус, направен ли им е тест, поставени ли са под карантина, ако се окаже, че са положителни, и колко са на брой. Получихме утвърдителен отговор, за съжаление по-общ, от министъра. Ние ще зададем един уточняващ въпрос: да ни се дадат малко по-подробни данни, тъй като лично в мен възниква едно съмнение. Тези противоепидемични мерки, които се въвеждат с този план, за който не се знае по ал. 3а, чл. 63, както се предлага, само за българските граждани ли ще важат, ще има ли изключения за хората, получили временна закрила по Законопроекта по предходната точка, или ще важат и за тях тези мерки по този план, или ще има изключения? Не казвам, че в момента се прави някакво изключение и че на тези 125 хиляди души не е проверен здравният статус на всички, както на нас на летище София. Например в момента, всъщност допреди 10 дни, ни проверяваха имаме ли тест, или нямаме и затова се чудя как така ни се предлагат тези промени между първо и второ четене, без да са мотивирани, без да са обяснени в детайли, а дори и днес за два часа не чух абсолютно никакви основания по въвеждането специално на тези две алинеи – 3а и 3б? Ако може, някой да ме репликира, да обясни каква е идеята и как ще защитите правата на хората срещу този национален план. Разбира се, аз ще направя после дуплика, ще изразя съгласие, ако успеете да ме убедите, но не вярвам да можете, защото, ако можете, щяхте да го запишете в мотивите към предложенията, колеги, но дори и мотивите са пределно лаконични към тези две предложения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Заповядайте, господин Чòрбанов, за реплика.

Уважаеми дами и господа народни представители, ще бъда кратък по отношение най-вече на Плана. Най-големият проблем в управлението или всъщност липсата на управление на пандемията до момента беше, че нямаше правила и на практика всичко в много голяма степен се дължеше на импровизация и действително на решения на съответните власти какво да предприемат или не. Планът предполага правила, за да бъдат в най-голяма степен защитени именно правата на българските граждани. Недейте да вменявате на министър Сербезова, защото в момента тя е министър, какви права ще има оттук нататък върху нашето общество, защото не съм сигурен, че тя ще може да понесе цялата тази отговорност като тежест – какви тежки неща може да направиш с обществото. Точно идеята е да има правила! Най накрая съвсем на финала искам да кажа, естествено, че всички тези правилници – както всеки нормативен акт може да бъде обжалван и господин Петров като юрист най-добре знае къде и как може да бъде обжалван и как може да бъде коментиран изобщо в обществото и в съдебната система. Що се отнася до това колко често може да се сменя и как ще се сменя като управление, аз силно се надявам, че в близките месеци няма да има възможност толкова лесно да се смени управлението, защото това ще бъде част от някоя друга приказка или от тези, които вече няма да мога да прочета. Благодаря. Благодаря Ви, господин Чорбàнов. Други реплики има ли? Заповядайте, колега.

Господин Петров, моята реплика е по-скоро въпрос към Вас. Вие бихте ли подкрепили законопроект, в който има вкаран Национален план, който никой не го е чувал и не го е виждал черно на бяло?! Благодаря. Благодаря за репликата, господин Димитров. Има ли трета реплика по изказването на господин Петров? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Петров.

Уважаеми професор Чорбанов, от една страна, напълно съм съгласен с Вас, че следва да има правила. Именно такива правила, подробно описани, ние внесохме касателно специално за този чл. 63 от Закона за здравето, които, за съжаление, управляващото мнозинство не спази срока по Правилник – два месеца, и не ги разгледа, а ги разгледа след три месеца и ги отхвърли. А когато се предлагат в момента така наречените от Вас правила, които трябва да ги има, но те не са посочени и съдържащи се в един план, който никой никога не го е виждал досега и който план ще бъде изготвен така, както му трябва на управляващото мнозинство и на правителството, няма как да подкрепим тази предложена промяна в чл. 3а и чл. 3б, които се създават. По отношение на колегата Никола Димитров – не, не бих го подкрепил, ще Ви дам и пример. Говорих днес с един мой колега народен представител от управляващото мнозинство и го питам: добре, къде ще бъдат описани тези мерки и тези действия на министъра? Той вика: ще има правилник за приложение на Закона. Къде е този правилник, кой ще го изготви по този правилник какво ще пише, какви ще са правилата? Може ли ние да ги оспорим, ако не сме съгласни с тези правила? За съжаление, отговор на подобни въпроси не получихме, а получихме само уверение, колега Димитров, че някога ще има План и в него ще бъдат разписани правила по усмотрение на изпълнителната изпълнителната власт в лицето на Министерския съвет, а също, че ще има правилник по приложението му, който, разбира се, няма да мине тук, да се запознаем с него като народни представители и да изразим становище. За съжаление, така се работи и така се сменя чл. 63 от Закона за здравето. Колега Димитров, ако се съсредоточите върху законодателните предложения, които се правят и които последваха едно след друго, трябва да знаете, че именно тази материя относно действията и дейностите, които да извършва министърът на здравеопазването, са това разковниче на тези промени, които ни се предлагат, а ако видите израстването в ограниченията, които

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че успяхме да се запознаем с различни мнения както от управляващото мнозинство, така и от нашата опозиция. Чухме по същество важни предложения и мнения, разбрахме какво се случва във Франция по време на изборите и други така емоционални изказвания.

преминаваме към гласуване. Гласуваме Законопроекта от § 1 до § 4, включително и заглавието „Заключителни разпоредби“, подкрепени от Комисията,

отменете гласуването, за да може да уточним всички текстове, по които се гласува. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване: наименованието на Законопроекта, както е по вносител; § 1, който се предлага да бъде създаден и е в редакция на Комисията – нов е;

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7. По § 7 има предложение от народния представител Андрей Чорбанов. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Антон Тонев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС.

„в съответствие с мерките, определени в Националния план по чл. 63, ал. 3а от Закона за здравето“. 2. Създава се ал. 1а: „(1а) Министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди на директорите на регионалните здравни инспекции въвеждането на временни мерки и дейности по ал. 1 и след отмяната на обявено извънредно положение, съответно на извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, когато е налице повишен брой лица, болни от заразна болест, по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, които се нуждаят от болнично лечение и/или задължителна изолация в лечебно заведение за болнична помощ в съответствие с мерките, определени в националния план по чл. 63, ал. 3а от Закона за здравето.“

По § 8 има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В параграф 8, чл. 15а, ал. 2 в изречение първо да отпадне думата „може“ и след думата здравеопазването да се добавят думите „съгласно методиката по ал.

§ 10: „§ 10. Министерският съвет привежда Националния план на Република България за готовност при пандемия, приет с Решение № 884 на Министерския съвет от 2020 г., в съответствие с изискванията на този закон в срок до 1 месец от влизането в сила на този закон.“ Предложение на народния представител Антон Тонев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3: „§ 3.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

По отношение на предложението за отпадане на новата ал. 2 в § 10. Направих това предложение, след като излезе информацията, че регионалните здравноосигурителни каси отказват заплащането на клиничните пътеки на лечебните заведения, които не отговарят на условията на Глава втора, Раздел III от Закона за здравното осигуряване. Това означава, преведено на по-разбираем език, че лечебните заведения, в които нямат, да кажем, инфекционисти, специалисти по инфекциозни болести, да не могат да упражняват дейността по тази клинична пътека, тоест да не могат да лекуват ковид болни. Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси съвсем коректно са информирали договорните партньори, защото няма такъв текст в Закона.

лечебните заведения да се финансират от Националната здравноосигурителна каса дори в случаите, в които не отговарят на изискванията на Глава втора, Раздел III от Закона за здравното осигуряване. Става въпрос за спазването на стандарти, става въпрос за нивата на компетентност и така нататък – да не влизаме в детайли. Това е предложението и затова съм го направил, защото няма никакъв смисъл от това предложение, след като регионалната каса е казала, че няма да плаща. Ако Ако се приеме това предложение, ситуацията вече е съвсем различна. По отношение на следващото предложение. Уважаеми колеги, то е по-интересно. Преди Преди малко, когато обсъждахме Закона за здравното осигуряване, стана въпрос, че може да се прави трансфер от държавния бюджет към бюджета на Националната здравноосигурителна каса, без да се променя Законът за бюджета на касата. Да, ама вижте сега какво правите. Променяте бюджета на Здравната каса с това предложение. Кога сте прави? Сега или тогава? Дайте да се разберем по тези въпроси. Никога не говоря от тази трибуна неща, които не съм ги усетил, не съм ги осъзнал, не съм ги разбрал както трябва. Затова, колеги, ние предлагаме

в бюджета на Националната здравноосигурителна каса са осигурени парите – 600 лв. за лекари, 360 лв. за специалисти по здравни грижи и 120 лв. за санитари. Тези пари оттук нататък ги няма. Ние предлагаме три месеца след след прекратяването на извънредната епидемична обстановка да продължи плащането на тези средства, за да може в рамките на тези три месеца отново да се разберат как ще влязат, по какъв начин ще влязат – в работните заплати ли, извънработните заплати ли, какво ще се случи в рамките на три месеца? Затова правим това предложение. Мисля, че е съвършено коректно и заслужава подкрепа на всичко отгоре. Вероятно някой ще ми каже, каже, че има нова ситуация от вчера, когато е сключено колективното трудово договаряне, но това е друга тема. Ако искате, може да говорим и по тази тема. По отношение на

Става въпрос за тези 1000 лв., които се плащат на специалисти, които са на първа линия. Уважаеми колеги, тук става на въпрос, че три месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка може да се заплащат тези средства. Само че ги няма и отново възниква въпросът за източника на финансиране. Затова искам да махнем думичката „може“ и да я заменим с дефинитивния текст. Това са много скромни, много елементарни предложения и моля да бъдат подкрепени.

Уважаеми доктор Адемов, много внимателно слушах това, което казахте. Наистина с прекратяването на епидемичната обстановка на лечебните заведения няма да се плаща за лечение на ковид пациенти, ако те нямат инфекциозни структури, нямат инфекционисти или нямат сключен договор по тези клинични пътеки. регионална здравна инспекция до всички лечебни заведения, в което се казва следното: „Независимо че от 1 април 2022 г. отпада извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в страната, следва да се създаде стриктна организация в поверените Ви лечебни заведения за осигуряване на безотказна хоспитализация на нуждаещи се пациенти с коронавирусна инфекция. В тази връзка Ви уведомявам, че всички лечебни заведения за болнична помощ могат да приемат за лечение болни с основна или придружаваща инфекция от COVID-19 както в наличните Ви инфекциозни отделния, така и в останалите структури за болнично лечение, независимо че те не са инфекциозни, независимо че нямат инфекционист, могат да приемат болни с COVID-19. Необходимо е да осигурите брой легла при абсолютна, стриктна изолация.“ Как ще се осигурят тези легла при абсолютно стриктна изолация, при условие че леглата, с които болницата има сключен договор с Касата, са ясно регламентирани по профилни специалности, тогава, когато нямат договор по инфекциозни болести? Още нещо Ви чета: „Същевременно в болниците трябва да се осигури и безотказна хоспитализация на всички пациенти, лечението на които не може да бъде отложено във времето, независимо дали пациентът е с положителна, или отрицателна проба за COVID-19.“ Всичко, което е написано в това писмо, е правилно. То е логично, то е хуманно и медицински издържано, само че регламентите, които са въведени, регламентите, които ние въвеждаме в момента, именно противоречат на ето това, което Ви прочетох. Болницата няма договор по инфекциозни болести и няма инфекционист, но е длъжна да лекува пациенти, които имат COVID 19, независимо с какви болнични легла разполага. Това именно означава непознаване на сектора на здравеопазването и опит той да се коригира със закони, които категорично противоречат на реалната действителност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, Професоре. Заповядайте, доцент Тонев.

Той не е изчезнал, но отстъпва. За сведение, от днес сутринта, което е работен ден в средата на седмицата, тоест не можем да очакваме някакви девиации, има само около 800 новооткрити случая. Най-вероятно от тях не повече от 10, 15 или 20 ще стигнат до болница в цялата страна. Ние можем да продължим да ги държим в зависимост и те да очакват от нас политиците на всеки три месеца да спекулираме с темата колко ще бъдат парите, ще бъдат ли давани, няма ли да бъдат давани. От „Продължаваме Промяната“ предлагаме промяна – Вие споменахте за част от нея, в политиката по доходите тези средства, които досега бяха отделяни, да бъдат давани, но не защото има или няма ковид, а да бъдат давани като едно справедливо, може би не напълно достатъчно, но справедливо увеличение на заплатите в болничната помощ, които са споменати в предложението за колективен трудов договор, който се обсъжда тази седмица. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народи представители! Господин Адемов, тъжно е, когато виждаме какво се случи с

допълнително стимулирани, в преходен период, който трябваше да остане за следващите три месеца – от 1 април до края на юни. Не мога да разбера защо изведнъж управляващата коалиция реши, че тези пари не са нужни и трябва да бъдат спестени? А още по-тъжен е опитът в момента през колективен трудов договор

Аз лично смятам, че трябва да има такъв преходен период и Ви подкрепям напълно с това, което искате като предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, Професоре. Заповядайте, доктор Адемов, за дуплика. Благодаря Ви, уважаеми колеги, за репликите. Те са важни. На практика, уважаеми колеги от ГЕРБ СДС, Вие подкрепихте тезата, която се опитах да защитя в това предложение, за което Ви благодаря. По-интересна е репликата на уважаемия доцент Тонев. Вие твърдите, че ковид отстъпва. В същия момент обаче предлагате в следващите три месеца лечебните заведения за болнична помощ да сключват договори, за да поддържат в готовност легловата база. Добре, след като отстъпва, защо трябва да поддържат в готовност леглова база и с какви пари? И пак се връщаме на тезата откъде ще дойдат парите? Министерството на здравеопазването ще ги плати тези средства. Това, първо. Това е за ал. 2, която е в този член. По-интересен е въпросът за фигурата на така наречения колективен трудов договор. Не ми дърпайте езика на тази тема, защото мога да говоря дълго, продължително и напоително. Ще Ви кажа защо този браншови отраслов колективен трудов договор не може да свърши работа. Защото, за да разберем защо това не може да стане, трябва да прочетем чл. 57 от Кодекса на труда. Ако прочетем този член, ще разберем, че колективното трудово договаряне се отнася единствено и само за членовете на синдикалните и работодателските организации, които са подписали това национално колективно трудово договаряне. Всички останали във всяко време могат да се присъединят към този колективен трудов договор по определена процедура. Възниква важният въпрос: аджеба – да използвам дума от моя майчин език българските лекари сто процента ли са членове на синдикални организации, или не са? Първият въпрос. Тогава как този колективен трудов договор ще бъде задължителен за тях, може ли някой да ми каже? Не може. Може единствено и само по един начин, който е – понеже не помня членовете, трябва да ги погледна – разписан в чл. 57 от Кодекса на труда, може и да бъркам члена, това не е толкова важно: „Министърът на труда и социалната политика има право да разпростре колективния трудов договор, сключен на браншово или отраслово ниво, само когато всички национално представителни организации на работници и служители поискат писмено от министъра да свърши тази работа.“ Това е хипотезата, в която всички могат да се възползват от този колективен трудов договор. Така че, колеги, да смятаме, че сключеният колективен трудов договор на национално ниво решава някои от въпросите, свързани с политиката по доходите, трябва да сме наясно и с това, което казах преди малко, защото разбирам намеренията да се търси възможност онези 600 лв., 360 лв., 120 лв. да влязат по някакъв начин в заплатите, но предложеният начин с колективното трудово договаряне, особено в малките общински болници, няма как да свърши работа. Кажете ми коя е тази малка общинска болница, която ще може да намери тези 800 лв. допълнително към заплатите на лекарите, 550 лв. към заплатите на специалисти по здравни грижи и 200 лв. за останалите, които работят в системата? Кажете ми как ще стане тази работа? Благодаря, доктор Адемов. За изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията.

Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. На първо място ще гласуваме предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители в § 5, т. 1 от Заключителните разпоредби да отпадне новата ал. 2. Това предложение е неподкрепено от Комисията по здравеопазването.

отново от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, неподкрепено от Комисията по здравеопазването, за създаване на нов параграф със следното съдържание:

и то е на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В § 8, чл. 15а, ал. 2 в изречение първо да отпадне думата „може“ и след думата „здравеопазването“ да се добавят думите „съгласно методиката по ал. 1“.“ Гласували

143 народни представители: за 107, против 12, въздържали се 24. С това предложението е прието, а така и Законопроектът на второ гласуване. С това прекратявам днешното заседание. Следващото ще се проведе утре от 9,00 ч.